Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, prvo čitanje. Predlagatelj je Vlada. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu. Državna tajnica Tajana Kesić Šapić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici! Ovaj zakon predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske koju je nužnu provesti sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u području ove djelatnosti. Na zakonu se radi već duže vrijeme zajedno sa svim relevantnim partnerima a kako bi se po prvi put u Republici Hrvatskoj uredila djelatnost posrednika u prometu nekretninama. Ono što je važno za reći a to je da u našoj zemlji zbog nedostatka regulative koja uređuje djelatnost posredovanja u prometu nekretnina za posljedicu ima da se ovim poslom doslovno bavi svatko. Dio tvrtki posluje po uzoru na razvijene zemlje a dio ne poštuje niti osnovna pravila poslovanja. Zbog toga se u ovoj djelatnosti javlja niz problema i to problemi vezani uz nepoštenu tržišnu utakmicu, needuciranost trgovaca nekretninama te se u konačnici izbjegava i plaćanje naknada državi što predstavlja radnje koje ulaze u zonu sive ekonomije. Na taj su način nezaštićeni potrošači a nerijetko i sami prodavatelji. Cilj je omogućiti da se kod ove vrste poslovanja uvede više reda te da se građanima potrošačima pruži bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga po uzoru na agencije zemalja članica Koliko je značenje te djelatnosti govori i podatak da je u 2006. godini od poreza na promet nekretnina prikupljeno otprilike 1,2 milijarde kuna. Iz toga proizlazi da je ukupan promet nekretnina koje se oporezuju porezom na promet nekretnina iznosio oko 23,8 milijardi kuna ne uključujući novosagrađene nekretnine koje se oporezuju porezom na dodanu vrijednost. O samoj isplativosti ovog posla govore i podaci Hrvatske gospodarske komore da je pravilo poslovanja posrednika u prometu nekretnina koja se vode pri HGK do danas potpisalo ukupno 406 koji broj uključuje i trgovačka društva i obrtnike. U komorskoj bazi trgovačkih društava njih 585 registrirano je u šifri K 7031 Agencije za promet nekretninama. Prema podacima Hrvatske obrtničke komore u navedenoj šifri djelatnosti registrirano je do danas 120 agencija koje te poslove obavljaju kao obrt. Netransparentnost tržišta uz pravno nesređeno stanje pogoduje pojavi sive ekonomije odnosno sve je veći broj osoba koje posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose izravnu štetu klijentima potrošačima a posredno i cijeloj struci. Ovaj će zakon stvoriti pravni temelj za uređenje uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obveze posrednika u prometu nekretnina, prava i obveze agenata posredovanja u prometu nekretnina te prava i obveze nalogodavaca kao i nadzor nad obavljanjem posredovanja u prometovanju nekretninama. Dakle, prijedlogom zakona uredit će se što se smatra posredovanjem u prometu nekretnina, tko može obavljati poslove posredovanja, uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja, odobrenje za obavljanje djelatnosti, obveze upisa posrednika u prometu nekretnina u posebni registar, obveza posrednika u prometu nekretnina pri obavljanju poslova posredovanja, način obavljanja poslova posredovanja, trajanje posredničkog ugovora, određivanje posredničke naknade i naplata naknade, nadzor rada posrednika u prometu nekretnina te kazne za postupanje suprotno odredbama zakona. Usvajanjem ovog zakona stvorit će se pravni temelj za sigurno i standardizirano trgovanje nekretninama, odnosno za posredovanje u prometu nekretnina a mjerodavnim će se tijelima omogućiti djelotvoran nadzor tog poslovanja. Zakon ide i u smjeru zaštite potrošača kao nalogodavca, tj. u smjeru dobivanja odgovarajuće usluge i pravne sigurnosti. Zakon ujedno i štiti nalogoprimce odnosno posrednike u prometu nekretnina kako bi oni stekli takav ugled koji će utjecati na povećanje opsega njihova posla a time i njihova prihoda što će se pozitivno odraziti na ukupne rezultate poslovanja u ovoj djelatnosti. Propisivanjem jednakih pravila poslovanja za sve subjekte smanjit će se zloupotrebe i nezakonitosti u segmentu obavljanja ove djelatnosti a što će utjecati i na smanjenje sive ekonomije. Pošto je ovo prvo čitanje zakona očekujem da će biti i rasprava i prijedlozi koje ćemo naravno staviti u drugo čitanje zakona. Ja se zahvaljujem.

Odbori? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice. Iako je ovaj zakon meni se čini dosta važan i naravno mi ćemo ga u klubu podržati zato što je u prvom čitanju. Žao mi je da njega ustvari tako naprečac ovdje prolazimo u popodnevnim satima jer mislim da će se o kvaliteti u djelatnosti u ovom području da će ovisiti puno toga šta će se u budućnosti dešavati. Konstatirali ste da je oživjelo tržište nekretnina, pojavilo se mnoštvo posrednika. Istina je da Republika Hrvatska nema pravnu regulativu što se toga tiče razrađenu i da se, pod kakvim se uvjetima obavljaju poslovi posredovanja. Neke se tvrtke bave tim posredovanjem kvalitetno, neke se bave nekvalitetno iako ih imamo veliki broj registrirano pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, mislim preko 500 i 585 neki su ipak registrirani kao obrtnici. Dakle, sve skupa cijelo područje za sada još uvijek dosta nesređeno. Međutim, ja se ovdje ipak ne mogu oteti dojmu da je inicijativa krenula od sasvim drugih motiva. Dakle, ja bih vrlo rado da je osnovna inicijativa da se sredi ta djelatnost u cijelosti. Međutim, činjenica koju ste naglasili nekoliko puta u ovom uvodnom dijelu da se radi ustvari o prostoru sive ekonomije mislim da je prvenstveno intencija da se prikupe značajna sredstva koja se uprihođuju putem posredovanja i da se na njih naplati porez jer sami ste napisali ovdje da je otprilike u porezu na promet nekretnina do sada prikupljeno 1,2 milijarde kuna a da je iz toga analogijom izvučeno da je u prometu nekretnina bilo na razini 23,8 milijardi kuna, naravno ne uključujući novo sagrađene objekte, na njih se plaća PDV. Međutim, nije samo problem što su ti posrednici ponekad i mutikaše nego je više problem u tome da je ustvari pravno nesređeno stanje. Dakle, neki puta vam posrednici obećavaju ono što de facto vam ne mogu realizirati, ne svojom krivnjom. Oni naime vrlo često znaju da to ne mogu realizirati ali svejedno to obećavaju iako kasnije s vremenom kada dođe se do onog zadnjeg trenutka da se nešto u zemljišnim knjigama provede konačno se pokaže da se provesti ne može. Za to oni naravno ne mogu odgovarati a to je sve posljedica činjenice da se još uvijek stanje u području nekretnina nije pravno reguliralo. Tu bih htjela napomenuti da posrednici nisu nužni u svim posredovanjima nekretnina. I vidjet ćete ako malo pratite kroz oglase da mnogo ljudi koji prodaju ili kupuju nekretnine izričito kažu i napominju da ne žele posrednike. Dakle, ja ne mislim da je to jedini način mogućnosti trgovanja u nekretninama i ne želim da to postane jedini način i mogućnost u trgovanju nekretninama, ali bih pročitala ono što ste u uvodu rekli. Prema nekim istraživanjima na području djelovanja posrednika za promet nekretnina uočeno je postojanje neregistriranog gospodarstva tzv. sive ekonomije. To podrazumijeva da osim što posao posredovanja u prometu nekretnina obavljaju nekvalitetno mnogi posrednici izbjegavaju plaćanje poreza, PDV-a i poreza na dobit i dohodak. Dakle ja ponavljam mislim da je to, od tuda ste ustvari krenuli i to je prvenstvena intencija ovog Zakona. Ne mogu se oteti dojmu dakle da se tu pod krinkom sređivanja stanja u djelatnosti što ponavljam bi vrlo rado vidjela da se to stanje sredi, ali naprosto mislim da ga nije moguće srediti dok god se pravna regulativa u nekretninama ne sredi, ustvari radi prvenstveno o prikupljanju i kontroli prihoda agenata u smislu poboljšanja djelatnosti. Tako se regulira recimo da se mora imati taj prostor odvojen od prostora stana što mislim da nije tako neupitno ili tako važno za obavljanje kvalitetnog posla. Da mora imati sobu za povjerljive razgovore. Dopustite mi da isto tako kažem da mi se to ne čini presudno za kvalitetu obavljanja posredničkog posla. Da osiguranje posrednika od štete, to bi bilo dakako dobro. Vi ste tu postavili dvije kategorije od 600 i Međutim niste pri tom razradili koliko će to ustvari koštati dodatno onog konačnog koji će to plaćati? To naravno neće plaćati agent. On će biti samo posrednik u plaćanju onoga što će ubrati od onoga tko će biti prodavatelj ili kupac. I na kraju agent mora biti stalno zaposlen. Dakle tu se opet nešto birokratizira. Možda je to i u redu. Mora imati minimalno srednju stručnu spremu, pa recimo da je i to u redu. Pa mora imati propisano položen stručni ispit. Pa možda bi i to trebalo biti u redu. Ali bih vas htjela podsjetiti da se ipak ovaj posao 10 godina radi i da pitanje da li su do sada svi ti uvjeti bili udovoljeni, a ne mislim da se zbog tih neudovoljenih uvjeta posao obavljao nekvalitetno. Meni se čini da se prvenstveno nekvalitetno obavljao posao radi toga što ne postoji postoji dobro, kvalitetno sređena pravna regulativa u nekretninama. Dakle ne zbog samih posrednika. I ono na što bih, nešto što sam uočila u djelu koji se odnosi na kaznene odredbe a što smatram da obavezno mora biti određene da nema kazne u slučaju kada posrednik naplaćuje posredničku naknadu veću od one iz članka 27., stavak 2. odnosno kad naplaćuje više od 6% kupoprodajne cijene nekretnine. Nadalje ne mogu iščitati iz ovog prijedloga kako spriječiti posrednike da zbog svih uvjeta koje moraju ispuniti, osiguranje i a koji su za njih trošak kroz kupoprodajni ugovor ne povećaju cijenu nekretnina. O tome također treba voditi računa jer se njihova naknada određuje temeljem kupoprodajne cijene. Tu treba zaštititi nalogodavca. Iz zakona se ne vidi da li u pravnom poslu postoje dva nalogodavca? Na primjer kod kupovine i prodaje. Ako kupovina i prodaja ide preko iste agencije, istog agenta. Pa se posrednička uzima od oba ili samo od jednog nalogodavca. Dakle da li se tada uprihodi 6% ili se uprihodi 12% od svakog po 6%? Jedan posao omogućuje dvije naknade iako je jedna nekretnina u pravnom prometu. To iz ovoga Prijedloga zakona nije razvidno. Dakle bojim se da će se raditi o, ovih 6% mi se čini u jednu ruku dosta visoko, visoka, visoki prihod. Kažem nije jasno da li se naplaćuje od oba ili od jednog i napokon na čiji teret odnosno u konačnici tko će to plaćati? Pa plaćat će prodavatelj odnosno kupac. Ne znam da li je to velika sreća u prometu nekretnina? Bojim se da nije. No dakako mislim ovo je prvo čitanje i naš Klub će to podržati u nadi da ćemo do jesen dobiti na klupe nešto što će malo više precizirati ove odnose pa će se možda pokazati i kao konačno kvalitetniji prijedlog. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu.